U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće odbora primili ste na klupe. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Nema ga. Sukladno članku 119. stavak 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da člankom 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika.

Utvrđujem da je sa 78 glasova za i 46 protiv

1. Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće odbora primili ste na klupe. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Gospodin Podlonjak. Nema ga. Sukladno članku 119. stavak 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da člankom 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Molim glasujte.

Utvrđujem da je sa 78 glasova za i 46 protiv iskazano povjerenje Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Čestitam.

U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće odbora primili ste na klupe. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Nema ga. Sukladno članku 119. stavak 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da člankom 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Molim glasujte.

1. Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće odbora primili ste na klupe. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Nema ga. Sukladno članku 119. stavak 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da člankom 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Molim glasujte. Utvrđujem da je sa 78 glasova za i 46 protiv iskazano povjerenje Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Čestitam. 1. Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće odbora primili ste na klupe. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Gospodin Podlonjak. Nema ga. Sukladno članku 119. stavak 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. sjednici. Naglašavam da člankom 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Molim glasujte.

Utvrđujem da je sa 78 glasova za i 46 protiv iskazano povjerenje Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Čestitam. 1. Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik Izvješće odbora primili ste na klupe. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Gospodin Podlonjak. Nema ga. Sukladno članku 119. stavak 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da člankom 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Molim glasujte.

Utvrđujem da je sa 78 glasova za i 46 protiv iskazano povjerenje Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Čestitam. 1. Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. U skladu s člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće odbora primili ste na klupe. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Sukladno članku 119. stavak 10. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Naglašavam da člankom 252. Poslovnika se određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika. Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Molim glasujte. Utvrđujem da je sa 78 glasova za i 46 protiv iskazano povjerenje Lovri Kuščeviću za obavljanje dužnosti ministra uprave. Čestitam.